Шановні колеги, час, відведений для перерви, завершений. Прошу заходити в зал, приготуватись до реєстрації.

Колеги, хочу нагадати, у нас після обіду блок питань житлово-комунального господарства та будівництва. Цей блок довго готувався комітетом. Я дуже прошу системної роботи, зокрема по тих законопроектах, які готувались комітетом. Прошу підтримати комітет. І, колеги, прошу зайти в зал, приготуватись до роботи в парламенті. У нас стоїть, я вам нагадаю, по порядку денному зараз стоїть ЖКГ, законопроект 4550: про внесення змін до статті 4 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва".

Я прошу приготуватись до реєстрації, зайти в зал, приготуватись до реєстрації.

Будь ласка, заходимо в зал.

Отже, колеги, готові до реєстрації? Шановні колеги, прошу зареєструватись для участі у вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради України. Прошу провести реєстрацію.

Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Нагадую, зараз ми переходимо в блок питань житлово-комунального господарства та будівництва. Це друге читання, колеги. Я прошу дуже до уваги, тому що тут не багато поправок, і я прошу всіх заходити в зал. І я ставлю на розгляд перше питання блоку. Проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (щодо реалізації державних житлових програм) (номер 4550). І я запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Сабашука Петра Павловича. Будь ласка, прошу вас до доповіді. я сказав би, велика назва. Але вона, закон дуже простий. Цим законом ми хочемо зробити дві справи. Справа перша. Це дати можливості, доступ воїнам АТО до програм по будівництву молодіжного житла і до інших будівельних програм, які фінансуються з центрального бюджету і можуть фінансуватися з місцевих бюджетів. Більше того я скажу. Що на центральний бюджет, на жаль, на цей рік можна не говорити. 500 мільйонів, це даже не смешно. Але є вже приклад, коли місцеві бюджети, думаючи про своїх людей, закладають ресурси. Так, наприклад, місто Енергодар Запорізької області в цьому році заложили 80 мільйонів гривень з місцевого бюджету під цю програму для воїнів АТО і молодіжного будівництва. Цей закон пройшов комітет. Було шість пропозицій суб'єктів права, враховані дві повністю або частково і чотири відхилені. Враховано, перше, це замість 10

о том, що було питання, що добавити до цих людей, які мають право доступу, це є програми ще переселенців з Луганської і Донецької області. Ми добавили більш розширену версію. внутрішньо переміщеним особам, на яких пошириться дія Закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Тому я прошу проголосувати за цей закон в основному і в цілому. І рекомендації комітету також такі. Дякую. Отже, колеги, я хочу наголосити. В цьому законопроекті невелика кількість правок. Ми зараз переходимо до їхнього розгляду, але прошу одночасно запрошувати депутатів у зал, поправок невелика кількість, закон нескладний і закон, який підтримується і комітетом, і більшістю фракцій. Я зараз зачитаю правки, які були відхилені. "Свобода", 223 округ, місто Київ. Законопроект, справді, дуже потрібний і він, справді, мав би працювати для того, щоб забезпечити наших героїв, наших ветеранів війни житлом. 1 поправка, яка була, на жаль, врахована комітетом, вона повністю нівелює цей законопроект, тому що крім ветеранів війни вона додає внутрішньо переміщених осіб. нашому залу, що внутрішньо переміщених осіб станом на сьогодні є мільйон 600 тисяч осіб. Якщо цю поправку залишити і випустити законопроект у такому вигляді, то реально жодної копійки на ветеранів не піде, тому що буде все розмито оці і так маленькі кошти, які абсолютно незначні кошти будуть розмиті у величезному морі внутрішньо переміщених осіб. Ну, і крім цього, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, а чому внутрішньо переміщена молода особа має мати, наприклад, більші привілеї ніж багатодітна сім'я. Це не зовсім зрозуміло. Тому я наполягаю для того, щоб цей проект працював для ветеранів війни, я наполягаю на тому, щоб цю поправку поставити на підтвердження і закликаю за неї не… Я думаю, що це не зовсім правильно. По-перше, хочу сказати, що 3 на сьогоднішній день не працювала ця програма і ні одна людина поки що не одержала під 3 проценти річних ні одного кредиту за весь час функціонування Фонду молодіжного будівництва. Це раз. І, по-друге, ми у комітеті не розуміємо все-таки, яке є, внутрішньо переміщені особи, чому вони не можуть мати право на це. Вони також мають це право і наше рішення комітету було все-таки цю поправку частково все-таки Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні, так? Колеги, я хочу наголосити, що дана поправка підтримується комітетом. По 1 поправці, це поправка Недави як автора, і я даю йому слово, одну хвилину, будь ласка, Недава, автор поправки. Я просив би може змінити трошки поправку, бо дійсно це дуже велика цифра мільйон 800 переміщених осіб. І я розумію, що дуже… на це потрібно багато грошей. якщо буде поставлена на підтвердження, то я от розумію, що вона може і не пройти. Але я прошу, давайте залишимо хоча би цю поправку в розрізі тих осіб, які втратили житло. Там в мене є окремо виділені особи, які втратили житло в результаті… внаслідок бойових дій, агресії Росії. Якщо хоча би в цій… оставити цю поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Петро Павлович, і я ставлю на голосування. пане Недава, ви розумієте, як ви собі представляєте людина, яка виїхала з Донецької області, де вона візьме довідку про те, що вона втратила житло чи з Луганську? Я хотів би це побачити. Хто йому видасть довідку? В ДНРі видадуть? Не видадуть. Тому, я вважаю, що треба мати… переміщені особи хай мають всі рівні права, які зареєстровані і не мають житла і крапка. Прошу поставити на голосування на підтвердження дану поправку. Комітет за те, щоб цю поправку в редакції комітету прийняти. Будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на підтвердження П.П. Так. ГОЛОВУЮЧИЙ. Комітет підтримує. Отже, хто підтримує позицію комітету, прошу проголосувати. Перша поправка на підтвердження. Прошу проголосувати, колеги. Комітет підтримує дану поправку. прошу проголосувати, За-155 Рішення не прийняте. 2 поправка, Довбенко. Чи наполягає Довбенко на голосуванні? Довбенко? Не наполягає. 3-я, Мельник. Поправка відхилена. Чи наполягає він на виступі? Ні. 5-а, Гуляєв. Чи наполягає Гуляєв? Ні. 6-а, Левченко. Наполягає. Включіть мікрофон Левченкові. І, колеги, це остання поправка, прошу всіх заходити в зал і займати робочі місця. Прошу, Левченко. об'єднання "Свобода", 223 округ, місто Київ. У законопроекті пропонується збільшити відсоткову ставку, річну процентну ставку фінансування за кредитами на будівництво (придбання) доступного житла, у разі надання кредитів за рахунок бюджетних коштів фінансових установ виконавцем державної цільової програми доступного житла. Зважаючи на вимоги частини другої статті 22 Конституції України, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, вважаю, що у цій нормі слід уточнити, що нові умови пільгового кредитування не поширюватимуться на вже ухвалені угоди будівництва і придбання доступного житла. В іншому випадку зміна умов кредитування, а саме збільшення процентної ставки фінансування більш ніж у три рази може мати наслідком суттєву загрозу щодо невиконання учасниками держаної програми своїх кредитних зобов’язань, оскільки такі умови не відповідатимуть їх реальним доходам. товариство так, очевидно, що треба, що ця ставка не реальна, але якщо люди по цій ставці угоду вже заключили, треба її зберегти, а не змінювати існуючі угоди на нову ставку, це абсолютно неприйнятно і це суперечить Конституції. Прошу підтримати поправку. Дякую.

І друге, саме смішне, що у нас в Україні, на жаль, по цій програмі за весь час програми не було видано ні одного кредиту, на жаль, під 3 проценти. Тому воно ніяк не може працювати,отому що ця програма раніше просто не працювала. Наполягають на голосуванні, так? Отже, я ставлю на голосування 6 поправку народного депутата Левченка. Комітет її не підтримує і відхилив. Хто підтримує поправку Левченка, прошу проголосувати. Комітет проти неї. Прошу голосувати.

Дякую. По даній правці вже було рішення прийнято залом. І, колеги, ми завершили обговорення. Я прошу приготуватися до голосування, я прошу всіх зайти в зал, колеги, і приготуватися до голосування. Ми завершили обговорення всіх правок і прошу приготуватися до голосування. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" щодо реалізації державних житлових програм номер 4550 у другому читанні та в цілому, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати 4550 у другому читанні та в цілому, прошу голосувати. Голосуємо, колеги. За-211 Колеги, я поставлю на повернення, будь ласка, прошу зайти в зал. Я поставлю на повернення, але прошу запросити депутатів по фракціях в зал і прошу, особливо членів комітету… Будь ласка, одну хвилину, Сабашук Петро Павлович, одну хвилину. І прошу заходити в зал… Голова комітету, заступник голови комітету. Будь ласка, Петро Павлович, одна хвилина. Колеги! Я прошу все-таки вернутися до першої поправки, якщо ми хочемо мати в цьому законі неполітичному розуміння всіх: і опозиції, і не опозиції, і коаліції. Тому я прошу все-таки вернуться до тих людей, які сьогодні є внутрішньо переміщеними особами, і ще раз поставити на голосування… Дуже, не слухайте пана Левченка, поставити на голосування це питання, і я коаліцію прошу… Прийняти, тому що немає надіятися на центральний бюджет, але на місцевих бюджетах місцева влада, яка фінансує фонд, має право в пропорціях опреділити, як ці кошти йдуть: скільки коштів на переселенців, скільки на АТО, скільки на молодіжних… який ми відпрацювали з фондом, по Енергодару. Тому я прошу вас, коаліція, проголосувати, це нормальний закон, людський. І я думаю, що у нас проблем не буде з голосуванням як таким, якщо ми приймемо цю першу поправку, прошу вас. Будь ласка, колеги, проголосуйте за неї. І прошу пана повернутися до цього питання. Колеги, я перш за все поставлю на голосування повернутись до розгляду проекту Закону 4550. Колеги, прошу, зараз зайняти робочі місця. І я прошу зараз проголосувати, Петро Павлович, ви взяли карточку? Ви можете голосувати? Я ставлю пропозицію повернутись до розгляду 4550 і прошу проголосувати, прошу підтримати повернення до голосування 4550. Будь ласка, прошу проголосувати

Повернулися до розгляду, колеги. Тепер голова комітету озвучить свою пропозицію. панове… прошу ще раз вернутися до першої поправки в редакції комітету, де сказано не тільки Луганська і Донецька область, а для всіх внутрішньо переміщених осіб, який буде розповсюджуватися на всіх людей, які є, і не дивитися на популізм наших… а робити. Всі люди у нас є українці, особливо ті, які є на сьогодні на території України і приїхали на цю територію і хочуть, щоб держава їм допомогла. Більше того, ще раз говорю, що їм більше помагати буде не держава, а місцева влада, яка хоче мати робочі місця і можливість, щоб ці люди осталися на місцях. Прошу проголосувати за поправку першу тільки в редакції комітету. Будь ласка вона рішить всі питання. Колеги, я поставлю на повернення до розгляду першої поправки, якщо будуть голоси, ми її обговоримо ще раз. Я поставлю повернення до розгляду, якщо не буде голосів, я ставлю закон в тій редакції, яка пройшла обговорення. Отже, хто підтримує повернення до розгляду першої правки, прошу проголосувати.

на розгляд першої поправки, на підтвердження пропозицію Левченка. Хто підтримує підтвердження першої поправки, прошу проголосувати.

Підтвердили, 250 – за. І тепер я ставлю проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи, на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (номер 4550) в другому читанні та в цілому, в редакції комітету, в другому читанні та в цілому, в редакції комітету. Прошу голосувати.

За-265 Закон прийнятий. Рішення прийнято. Переходимо до наступного, це є проект Закон (5240) проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо... (Шум Перепрошую, наступний стоїть 3696, я перепрошую, 3696 – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо продовження терміну прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт (3696). І до доповіді запрошується голова Комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКХ Кодола Олександр Михайлович. Шановний головуючий, шановні колеги! Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо продовження терміну прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт (реєстраційний номер 3696) розглянутий Верховною Радою України у першому читанні 18 жовтня 2016 року та прийнятий за основу. Законопроектом пропонується продовжити до 31 грудня 2018 року можливість оформити документ про прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт деяких об'єктів будівництва без сплати штрафних санкцій. Мова іде, перше – про індивідуальні садибні житлові будинки, садові дачні будинки, господарські, присадибні будівлі і споруди, збудовані у період з 5 серпня 1992 року по 12 березня 2011 року. Друге – збудовані до 12 березня 2011 року громадські будинки та будівлі і споруди сільськогосподарського призначення першої і другої категорії складності. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 18 жовтня 2016 року № 1685 нашим комітетом доопрацьовано зазначений законопроект до другого читання. За час, відведений для підготовки законопроекту до другого читання, від суб'єктів права законодавчої ініціативи до комітету надійшло 7 пропозицій, з яких враховано 3. На своєму засіданні 2 листопада 2016 року комітет прийняв рішення схвалити порівняльну таблицю законопроекту до другого читання та рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду прийняти його в другому читанні і в цілому як закон. Враховуючи застереження деяких колег щодо неоднозначності застосування змісту будівельних амністій та об'єктів будівництва, на які вони поширюються, в редакції, запропонованій комітетом, та з метою зняття будь-яких непорозумінь хочу під стенограму зачитати остаточну редакцію комітету. Абзац перший пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" викласти в такій редакції: "Орган Державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2018 року безоплатно протягом 10 днів з дня подання заяви власниками, користувачами земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, крім багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків та об'єктів, збудованих з істотним порушенням законодавства та будівельних норм і правил, за результатами технічного обстеження приймає в експлуатацію". Далі залишаються абзаци чинного закону: "Індивідуальні садибні житлові будинки, садові дачні будинки, господарські присадибні будівлі і споруди, збудовані в період з 5 серпня 1992 року по 12 березня 2011 року; громадські будинки першої і другої категорії складності, будівлі і споруди сільгосппризначення першої і другої категорії складності". І далі за текстом чинного закону. Головним юридичним управління законопроект погоджений без зауважень.

садові дачні будинки, господарські присадибні будівлі і споруди, збудовані у період з 5 серпня 1992 року по 12 березня 2011 року. Отже, пропонується надати громадянам можливість вирішення своїх майнових прав та прийняти законопроект 3696

Цей законопроект є черговим законопроектом в ланцюгу роботи будівельної мафії в цій Верховній Раді, де замість того, щоб захищати громадський простір, замість того, щоб захищати інтереси переважної

під таким поясненням, що нібито це для маленьких будинків, для села і так далі, що, от бачите, там люди не могли побудувати з документами і тому треба зараз людям дати можливість ввести в експлуатацію. Тому моя правка якраз полягає в тому, що якщо ви щирі, якщо ви справді думаєте про село,

що будуть і далі вводити абсолютно незаконні… Шановний колега, мабуть, не дуже розібрався, тому що якраз поправка мого колеги Дмитра Андрієвського і спрямована на усунення ваших зауважень. Зокрема ваша поправка комітетом не підтримана, оскільки з-під дії амністії виключається вся територія в межах населених пунктів, відповідно громадяни, які побудували свій індивідуальний або житловий дачний будинок, садовий будинок, в межах населених пунктів не зможуть скористатися будівельною амністією. Якраз наступна правка 7, вона, я ще раз підкреслюю: крім багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків та об'єктів, збудованих з істотним порушенням законодавства та будівельних норм і правил. Саме таку редакцію я і зачитав під стенограму. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні? Я ставлю на голосування 6 поправку народного депутата Левченка. Комітет її відхилив. Хто підтримує 6 поправку, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо. За-114 Рішення не прийнято. По 7 поправці Івченку включіть мікрофон. Перед тим вже записався Івченко. Будь ласка. Шановні колеги! Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Ось, вдумайтесь, будь ласка. Я хочу, щоб всі вчитались в норму 7 поправки. Вводиться суб'єктивний критерій для відмови в легалізації самочинного будівництва. Тобто про що говориться і вводиться термін "істотне порушення". Тобто, якщо побудували багатоповерхівку, і вона в принципі відповідає нормам ДБН, СНиП, то його спокійно можуть узаконити згідно цієї поправки. Тому що істотних порушень немає. В принципі вона стоїть, вона відповідає всім загально-будівельним нормам. Тому, колеги, я пропоную, щоб ми цю поправку відхилили. Бо введення терміну "з істотним порушенням" буде дуже суб'єктивним і воно буде залежати від центрального органу виконавчої влади, який регулює ці питання. Я хочу, щоб ми чітко з вами розібрались, де тут правда, а де тут лобізм. І я хотів би, щоб ми з вами поставили цю правку на підтвердження і провалили. Дякую. Не голосували. Дякую.

його покращує. Тому що після цієї поправки хоча би ці винятки не будуть стосуватися багатоповерхових будівель. Якщо ви зараз цю поправку "завалюєте", тоді ці винятки також стосуються багатоповерхових будівель. Ви тоді робите цей закон ще гірший, ніж він зараз є з цією поправкою. Я навпаки хотів зараз звернутися до автора цієї поправки пана Андрієвського і запропонувати, щоб він поставив не тільки багатоповерхові, а також середньоповерхової забудови, щоб хоч якось виправити цей закон після того, як ви мою поправку не прийняли. я звертаюся зараз до пана Вадима Івченка, я закликаю його прибрати свою пропозицію по заваленню цієї поправки, тому що якщо завалити її, то взагалі буде просто жах тотальний. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, знімається дана поправка, пропозиція, так, колеги? Знімається. Таким чином, ми завершили обговорення. Була пропозиція поставити на підтвердження. Вона була знята. Шановні колеги, я ще раз підкреслюю, що якраз з метою уникнення можливості ввести в експлуатацію багатоповерховий житловий будинок та об'єкт збудований з істотним порушенням законодавства та будівельних норм і правил була врахована комітетом поправка Дмитра Андрієвського, яка зазначена, ще раз повторюю: крім багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків та об'єктів, збудованих з істотним порушенням законодавства та будівельних норм і правил. Дякую. Отже, я можу ставити на голосування? Є вимога на підтвердження чи знімається? Немає такої вимоги. Отже, колеги, знімається ця вимога. Вибачте, от дивіться, поки ми ведемо обговорення, якщо є якась компромісна пропозиція, підійдіть до голови комітету, хай він її озвучить, і я поставлю з пропозицією голови комітету. Я не можу по одній поправці по 5 раз давати. Пане голово, ваша пропозиція, ставити на голосування чи дати якесь компромісне формулювання по 7 поправці? Так, як є. Комітет наполягає ставити, як є, на голосування. Ми завершили, колеги, обговорення. Переходимо до прийняття рішення. Я прошу зайняти робочі місця. І я ставлю… Будь ласка, займіть робочі місця, колеги. Я прошу всіх зайти у зал. І я ставлю на голосування… Вже завершилось обговорення.

Колеги, я сформулюю так, я поставлю… Хай голова комітету правильно озвучить цю правку, і я скажу правку, яку озвучив голова комітету. Добре, домовились так? Прошу зараз голова комітету, заступник голови комітету Олександр Михайлович озвучить Колеги, тоді компромісний варіант пропонується. Правка Дмитра Андрієвського буде звучати таким чином: "Орган державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2018 року безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками, користувачами земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, крім багатоквартирних житлових будинків та об'єктів, збудованих з істотним порушенням законодавства та будівельних норм і правил, за результатами технічного обстеження приймаю в експлуатацію". Приймається так? Все. Дякую. Отже, колеги, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо продовження терміну прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт (номер 3696) в другому читанні Прошу проголосувати, прошу підтримати в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. 206 – за. А хіба ця поправка не були вами підтримана, що він озвучив?

На повторне друге, буде підтримано? Отже, колеги, я ставлю наступну пропозицію на голосування – направити проект Закону 3696 в комітет на повторне друге читання. Прошу підтримати, колеги, на повторне друге читання, щоб ми не втратили законопроект. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, на повторне друге читання. Прошу проголосувати.

Дякую. Переходимо до наступного розділу, це перше читання. І в першому читанні у нас стоїть проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності

міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Зубка Геннадія Григоровича. Будь ласка, пане Геннадій. Шановні колеги, хвилинку уваги! Хотів би сказати, що зараз ми пропонуємо на розгляд Верховної Ради дуже важливий законопроект. З одного боку, він дуже простий, але він вносить декілька змін до законодавства України для того, щоб поліпшити ведення будівельної галузі і ведення будівельного бізнесу в Україні. Безпосередньо Закон 5587 дає можливість скасувати отримання додаткових технічних умов від Державної служби надзвичайних ситуацій. Практично за рахунок того, що будуть погоджені архітектурно-будівельні вимоги до проектів, не потрібно буде ще додатково звертатися до Державної служби надзвичайних ситуацій по додатковим вимогам. Виконуючи проектантами всі вимоги державно-будівельних нормативів, можливо буде скоротити кількість дозвільних процедур, а також і терміни на їх впровадження. Саме цим законопроектом передбачається також врегулювання в законі архітектурної діяльності ситуацію, яка пов'язана з ліцензуванням сертифікованих інженерів. Якщо раніше дозволялося, щоб саме архітектури могли сертифіковані бути, вони не мали освіти вищої, могли мати тільки стаж. Ми вважаємо, що це надзвичайно важлива спеціальність і архітектор повинен мати вищу освіту, і тому вноситься додатково ця зміна. А також у зв'язку з децентралізацією і передачею повноважень Державної архітектурно-будівельної інспекції на місця, нам потрібно врегулювати питання, яким чином подавати інформацію до державних органів статистики від вновь створених органів. Прошу підтримати і дати можливість розглянути цей проект в першому читанні. Дякую. Дякую вам. До співдоповіді запрошується перший заступник голови Комітету з питань будівництва і містобудування, і житлово-комунального господарства Андрієвський Дмитро Йосипович. Будь ласка, Дмитро Йосипович. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, комітет 22 лютого 2017 року повторно розглянув проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення ведення містобудівної містобудівної діяльності, внесений Кабінетом Міністрів України. З огляду на те, що Верховною Радою України 17 січня 2017 року прийнято Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності номер 1817, деякі положення законопроекту вже враховані в прийнятому законі. Комітет пропонує, за результатами розгляду у першому читанні, прийняти законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності за основу та в цілому як закон з урахуванням такої пропозиції. Підпункт 1 пункту 2, підпункти 1, 3, 4 пункту 3 розділу І законопроекту вилучити. Ще раз хочу сказати, що це пов'язано з тим, що нами прийнятий інший закон, де всі ці норми врегульовані. Також, шановні колеги, я хотів би звернути вашу увагу, що значно буде спрощено отримання відповідних дозволів і затвердження проектної документації, згідно державних будівельних норм затверджені відповідні погодження, і експертиза буде проводитися незалежними експертами, експертами, які будуть нести персональну відповідальність за достовірність тих матеріалів, які вони будуть затверджувати і інспектувати в проектній документації. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, прошу провести запис: два – за, два – проти.

Будь ласка, Івченко включіть мікрофон. 16:45:11 ІВЧЕНКО В.Є. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, мені здається, що, дійсно, важливий законопроект, але стаття 17, яка була вона пропонувала, щоб виконробами були люди, які мали освітню кваліфікацію спеціаліста і магістра. Зараз ми зменшуємо освітню кваліфікацію безпосередньо для виконробів, виконробів, тобто вони можуть бути меншими. Мені здається, ми навпаки маємо кваліфікацію якість цих людей підсилювати – це перше. Друге. Я розумію, що ми сьогодні не будемо точніше брати технічні умови у Державної пожежної служби, оскільки ми чітко розуміємо, що далі вони роблять свої нормативно-правові акти і пропонують, щоб забудовники сплачували 3 відсотки на розвиток там пожежної охорони і так далі. Мені здається, між першим і другим ми доопрацюємо даний законопроект і зробимо його такий, який дійсно буде відповідати і Doing Business, і буде відповідати зменшенню собівартості житла або нерухомості, яке буде побудовано. Пропонуємо в першому читанні прийняти. Дякую. Від Радикальної партії, від трибуни Ляшко Олег Валерійович, будь ласка. 16:46:35 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Із цієї високої парламентської трибуни я хочу звернутися до Президента України Петра Порошенка. Шановний Петро Олексійовичу! Парламент тривалий час тому прийняв закон про те, щоб онуки у своїх бабусів, дідусів, щоб рідні брати і сестри могли спадщину оформляти, не сплачуючи 5 У селі це великі гроші. Коли люди побудували хату, бабця все життя її тягнула на своєму горбу, звели з горем пополам, і сьогодні рідним внукам треба платити гроші, щоб жити у хаті своїх родичів. Цей закон, на жаль, ви досі не підписали. Я звертаюся до вас від імені мільйонів українських бабусів і дідусів і їхніх онуків, підпишіть, будь ласка, цей закон. Дайте можливість оформляти спадщину і не платити за це державного мита. Ви кажете, що ви не можете скасувати спадщину, бо немає грошей в бюджеті. Перекрийте контрабанду, припиніть займатися корупцією, підтримуйте національного виробника, зніміть з посади голови Національного банку Гонтареву, дайте дешеві кредити фермерам, промисловим виробникам, і будуть у вас гроші в бюджеті. І не треба дерти дерти дурних грошей із наших дорогих бабусів і дідусів, і їхніх онуків і онучків. Тому я прошу підписати цей закон, скасувати мито, яке вони сьогодні вимушені платити, ті хати в селах і так нічого не коштують. Але щоб переоформити хату, треба платити дурні гроші. Я переконаний, що весь парламент мене підтримає. І останнє. Звернення до Прем'єра Гройсмана. Люди платять через вас драконівські тарифи. Ми вимагаємо зниження ціни на газ. ГОЛОВУЮЧИЙ. Гусак Володимир Георгійович. Шановні українці! Шановні колеги депутати! "Опозиційний блок" не буде голосувати за цей законопроект. І я хотів би ще раз пояснити чому. До речі, наша фракція була готова проголосувати за попередній законопроект про врегулювання містобудівної діяльності, який щойно спрямований на повторне друге читання. вчора в порядок денний Верховної Ради України було зрештою внесено п'ять законопроектів, які могли б хоч якось полегшати життя майже двох майже двох мільйонів українців, які внаслідок війни втратили, хто свої будинки, хто роботу і багато хто... і багато хто змушені починати життя спочатку. Але хотів би нагадати, що учора сталося в парламенті. Спочатку невідомі люди у камуфляжі невідомо як потрапили до до парламентської зали, а потім розгублений віце-спікер замість того, щоб регулювати ситуацію в парламентський спосіб, просто розгубилася і закрила засідання і ці законопроекти розглянуті не були. Шановний Андрій Володимирович, ви дуже болісно відреагували на те, що лідер нашої фракції вказав на те, що понад 90 відсотків українців не задоволені роботою Верховної Ради через той безлад і нездатність ефективно організувати її роботу. Так хіба цей законопроект більш важливий, ніж ті п'ять законопроектів, які не були розглянуті вчора? За традицією вони ж мали бути перенесені на наступний день – на сьогодні. Давайте розглядати... Прошу передати колезі Андрієвському. Дякую. Шановні колеги, надзвичайно простий і вкрай необхідний закон. Я закликаю всіх депутатів зосередитися. Що ми робимо цим законом? Ми значно спрощуємо отримання дозвільної документації, погодження проектів. Ті побоювання, які ми чули зараз від колег, вони жодним чином цього законопроекту не стосуються. Ще я хочу нагадати про такий надзвичайно важливий рейтинг, в тому числі нашої країни, дуже важливий як Doing Business. От прийняття цього і наступного закону дадуть можливість значно покращити стан України в цьому рейтингу. А тільки один пункт підвищення по цьому рейтингу дає десятки, сотні мільйонів додаткових інвестицій. Тому, шановні колеги, я прошу підтримати Кабінету Міністрів, підтримати відповідно профільний комітет, проголосувати за цей закон – і дати можливість будівельникам значно збільшити обсяги будівництва, отримати якісне житло громадянам України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Альона Бабак. Олена Бабак, будь ласка. вони є зайвими, тому що Україна зараз йде шляхом дерегуляцій, але жодним чином не на погіршення якості і вимог до підготовки містобудівної документації і архітектурної. Тому технічні умови і обмеження, які видаються суб'єкту, який будує той чи інший об'єкт, вони вимагають дотримання певних вимог протипожежної безпеки і так далі. І коли робиться проект, відповідно до цих умов і обмежень він має бути підготовлений і перевірений. Законом, який був нещодавно прийнятий: щодо містобудівної документації, і підготовки, і контролю за її якістю, - ми бачимо, що органи архбудконтролю будуть контролювати вже розроблення проектів з врахуванням тих обмежень, які даються на етапі планувальної документації. Дякую. Саме дерегуляція господарської діяльності у будівництві, спрощення процедур щодо інженерного забезпечення об'єктів будівельної галузі для фізичних і юридичних осіб – це те, що сьогодні є вимогою часу. І саме цей законопроект надає таку можливість. Це підтримка будівельної галузі, економіки України в цілому. Ну і звичайно, що сьогодні Верховна Рада може досягнути вдвічі більшого прогресу в рейтингу doing business, ніж за два попередні роки разом. "Народний фронт" голосує "за", підтримуємо, закликаємо всю Верховну Раду підтримати цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я прошу зараз зайти в зал, зайняти робочі місця. Через хвилину відбудеться голосування.

Щотижня в Києві і в кожному великому місті країни з'являються незаконні забудови, щотижня у людей забирають парки у людей будують хмарочоси замість спортивних майданчиків, у людей вже навіть будуть ТРЦ зверху над станціями метро, як зараз над метро "Героїв Дніпра" в Києві, абсолютно незаконні речі. А цей проект замість того, щоб ускладнювати життя забудовників, пропонує скасувати вимоги щодо необхідності отримання вихідних даних та технічних умов від ДСНС, виключити норми щодо отримання вихідних даних технічних умов щодо пожежної та техногенної безпеки. Я питаю. А що, забудовникам зараз складно живеться? Що, вони зараз не знищують міста? міста? Ви ще хочете ще легше їм це зробити знищити міста? Тому я зараз звертаюся до всіх мажоритарників, я звертаюсь до так званих опозиційних маленьких фракцій, які минулий будівельний проект, замість цього похоронити, проштовхнули на друге читання. За жодних обставин не голосуйте за це, якщо вам дорогі українці, а не… Дякую. Колеги, обговорення завершене. Віце-прем'єр-міністр 1 хвилину і голосуємо. Займайте робочі місця. Будь ласка, пане Зубко, включіть мікрофон. Шановні колеги, я хотів би внести трошки ясності, або тим, хто не розібрався, або тим, хто просто хоче в цьому розібратися. В першу чергу ця норма скасовує не умови і не вимоги, а додатковий похід до ДСНС для того, щоб їм ще раз показали що потрібно зробити. Безпосередньо кожен проектант повинен дотримуватися державних будівельних норм, в тому числі і по пожежній безпеці. Він і так отримує ці вимоги, але зараз він ці вимоги буде отримувати разом з архітектурно-будівельними вимогами і це просто зменшує додаткові походи до чиновників для того ще раз ставити під загрозу корупційних ризиків. І тому коли я чую зараз, що такі походи не потрібно скасовувати, то я розумію, що, можливо, вже когось попросили, щоб це підтримати і не скасовувати. Ще раз, на безпеку це не впливає, ДБНи як функціонували, так і функціонують, але ми зробимо так, щоб це було простіше, прозоріше і більш скоріше для будівництва. Дякую. Дякую. Колеги, переходимо до прийняття рішення. Обговорення завершено. Я прошу зайняти робочі місця. І я, колеги, ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності № 5587 за пропозицією комітету за основу, колеги, за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати за основу 5587. Прошу проголосувати, голосуємо, колеги.

Іван Мельничук. Будь ласка, 3 хвилини, прошу до виступу Мельничука. Шановні колеги, доброго дня всім! Вже близько місяця в нашому суспільстві, як і в парламенті, продовжується епопея з обранням незалежного кандидата для незалежного аудиту НАБУ. Ця епопея вже обросла всім, чим угодно, но тільки не правдою. Я ще раз нагадаю всім, що саме Президент України Петро Олексійович Порошенко 16 квітня 2015 року утворив Національне антикорупційне бюро України. І хто, як не він є гарантом разом з парламентською фракцією, з усіма адекватними людьми у парламенті, щоб воно діяло і працювало, і було незалежним, у цьому і є сама ідея створення. Але що відбувалося цей місяць? Що тільки не робили: поливали брудом і Президента, поливали брудом і членів Комітету по протидії корупції, ті, які не хотіли виконувати "хотєлки", так так би мовити, младоборців з корупцією у нашій країні. І подивіться, що відбулося. Виноситься одна кандидатура, виноситься друга кандидатура, парламент просить комітет розглянути ці кандидатури. Як тільки з'являється бажання більшості в комітеті зібрати засідання комітету і проголосувати вимогу Голови Верховної Ради і спікера про те, щоб прискорити розгляд кандидатури, зразу появляється ситуація, де голова Комітету по протидії корупції каже: ні, ми цього робити не будемо, тому що я так не хочу, тому що є дуже багато підстав для того, щоб це не робити. Є одна підстава те, щоб це зробити – це Закон України про комітети Верховної Ради, де у статті 43 говориться у пункті другому, що голова комітету зобов'язаний скликати засідання комітету, якщо на цьому наполягає не менше третини членів комітету. У разі якщо голова комітету на вимогу його членів не скликає засідання, вони можуть зібратися самостійно і за наявності кворуму обрати ad hoc головуючого для ведення цього засідання. Що нам залишалися? Згідно закону і згідно демократичних принципів ми так і поступили. Два дні ми говорили про те, збери голова комітету засідання. Два ми говорили про те, що давайте ми поділимося думками. Два ми говорили про те, що давайте ми все-таки будемо діяти в демократичний план. Ні, ні, цього не відбувалося! Сьогодні більшістю Комітету по протидії корупції було зібрано комітет, по процедурі ad hoc було призначено головуючого, який провів це засідання, …і на якому ми вирішили. А тепер скажіть, що ми вирішили недемократично і вирішили неправильно. А ми прийняли те рішення, яке ви нам не хотіли дати озвучити у комітеті. А ми даємо можливість парламенту розглянути цих дві кандидатури і прийняти рішення, що по одній і що по другій. В чому ми не праві? Чому нас за це обливали брудом цілий місяць? Треба чути один одного…

ми вимагаємо сьогодні від Голови Верховної Ради, а я вас дуже прошу включити в порядок денний питання розгляду цього питання. Щиро дякую за підтримку. І я сподіваюсь, що ви виберете достойного кандидата. Дякую. Дякую. Друга заява від двох фракцій: Радикальної партії і "Самопомочі". Хто буде виступати? Колеги, я, з вашого дозволу…

Є заява письмова. Колеги, я зараз оголошу перерву і скажу вам, що навколо цього питання йде дуже багато інтриг. Хочу повідомити, що Верховна Рада України направила це питання в комітет, комітет прийняв рішення і зібрався. Якщо є вимога комітету, я це поставлю на голосування. О 17.30… о 17.34 прошу всіх бути в залі. О 17.30 продовжиться наше засідання, прошу всіх бути в залі для голосування. О 17.30 прошу всіх бути в залі, будь ласка. Колеги, через півтори хвилини час, відведений для перерви, буде завершений. Тому я прошу всіх народних депутатів заходити в зал і приготуватися до продовження нашої роботи.

Отже, час для перерви завершений. Будь ласка, дві хвилини заява від двох фракцій, Єгор Соболєв, і переходимо до голосування. Дві хвилини, Єгор Соболєв. Я хочу сказати колегам по парламенту, що спікер парламенту, на жаль, вже вдруге втягує нас в аферу. Тут всі прекрасно знають, я ніколи не порушував жодного правила ведення комітету, як тільки я отримав від груп народних депутатів звернення про позачергове засідання комітету, я одразу його призначив. Тільки закон вимагає від голови комітету повідомити не менш ніж за 24 години кожного члена комітету про таке засідання, що я і зробив. Я чекаю всіх членів комітету на засідання завтра, в п'ятницю, о 14.15, після завершення пленарної роботи Верховної Ради. Друге. Всі розуміють, що за цим шахрайством, за цими маніпуляціями, документами і процедурами стоїть страх. Тут є люди, які бояться, що за Насіровим прийдуть наступними до них, спецназ НАБУ разом з детективами НАБУ, разом з прокурорами антикорупційної прокуратури. Але не перекладайте свій страх на інших. Не нищте останній легітимний спосіб поставити топ-корупціонерів перед законом. Тому що ви, ви, штовхаєте людей на вулицю, ви штовхаєте людей на незаконні, з вашої точки зору, але єдині у суспільства доступні методи, які залишаються, якщо буде знищено Антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура. Наш комітет створив революційне законодавство, я пропоную кожному члену не забувати про це. Ми маємо йти далі, нам потрібен зараз антикорупційний суд… Я прошу членів комітету, Сергія Лещенка, Борислава Березу, Дмитра Добродомова, Юрія Дерев'янка дати їхню власну оцінку того, що відбувається в цій залі і що відбувається… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Ні, не було образливих висловлювань. Репліка дається, коли образливі висловлювання. Колеги, увага! Я прошу хвилину уваги. Я хочу вам наголосити, я в перерві вивчив дане питання і хочу вас проінформувати. Справді, в попередній раз Верховна Рада України відправила дане питання на доопрацювання в комітет. І я подав відповідний документ у комітет. Хочу сказати, головою комітету було сказано неправду і зманіпульовано, що не було комітету недостатнього для розгляду. Я спеціально вчора попросив, щоб були подані мені повторна заява, і я повторно це написав, і я вчора посади голову юридичного управління, який би довів, що дане подання було правильним, колеги. Не можна маніпулювати залом і не можна маніпулювати комітетом. Це так само, якби я зараз пішов звідси в залу і сказав, не буду вести. Депутати зібрались, депутати провели засідання, і я спитався, це засідання є законним і згідно закону. Я є на сесії модератор. Я маю вимогу від двох найбільших фракцій парламенту, я маю рішення комітету, яке було підготовлене секретаріатом комітету і подане мені. І згідно тих процедур зараз я ставлю на голосування питання включити в порядок денний на вимогу зараз для розгляду питання денного. Нагадую, репліка, коли були образливі висловлювання. Образливих висловлювань не було. І тому, колеги, прошу приготуватись до голосування. Я ставлю на голосування пропозицію, щоб зараз включити в сьогоднішній порядок денний сесії зараз поставити на розгляд питання про обрання кандидатури до складу Комісії з зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного Антикорупційного бюро України. Хто підтримає дану пропозицію, прошу проголосувати. Колеги, є вимога двох фракцій, двох найбільших фракцій парламенту, і я не можу її ігнорувати як ведучий сесії. І тому я прошу всіх заспокоїтись і діяти згідно демократичних процедур, визначатись шляхом голосування. Комітет, до речі, я почитав рішення комітету, пропонує двох кандидатів, і зал буде визначатися, кого з них обирати. Прошу проголосувати включення, зараз перейти до розгляду питання про обрання кандидатури до складу Комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки. Прошу голосувати, прошу визначатись.

За-205 Рішення не набрало необхідної кількості голосів. Рішення не включається в порядок денний сесії. І я, колеги, переходжу до наступного питання порядку денного. Це є питання, я нагадую, житлово-комунального господарства. І наступним питанням в порядку денному є питання 3610 – проект Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо скасування пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту). я ставлю пропозицію проголосувати за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати за скорочену процедуру. Прошу проголосувати. За-161 Рішення прийнято. Я запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Сабашука Петра Павловича. Будь ласка. Вельмишановні колеги, я трошки відійду від цієї ситуації. Перед вами стоїть будівельник, який 30 років займається будівництвом, будівельник, який будував атомні станції, будівельник, компанія якого працювала 20 років на чорнобильській станції, будівельник, який сьогодні будує житло. Я прошу молодих депутатів, коли питання є до будівельників, ми, будівельники, ми будуємо майбутнє країни, ми не бариги, а бариги є. Так, розбиратися з баригами повинні органи. Ми – будівельники. І я як віце-президент Будівельної палати ще раз розглядаю, молоді люди, ми можемо забудувати все, що хочеш, в тому числі закрити стіною, привезти сто кубів бетону і залити все, можемо привести гівна для вас, вельмишановні. Тепер до закону. Закон дуже простий. Я не буду говорити про те, що таке пайова участь. Це не податок, це не збори, це є оброк. Оброк, встановлений колись Верховною для того, щоб збирати в кармани, в кармани чиновників гроші, і не більше. Я не буду говорити про те, що 10 процентів податок на інвестиції сьогодні зупиняє приток інвестицій в країну. Я не буду говорити про те, що ніякий інвестор не піде в країну, коли треба від суми інвестиції заплатити 10 процентів. Я не буду говорити про те, те, що на сьогоднішній день, приведу такий примір, місто Запоріжжя, моє рідне. Панове, "Опозиційний блок", послухайте мене, будь ласка, я знаю, що ви не збираєтесь голосувати. Приклад. Пан Шурма, ваш син зробив реконструкцію очисних споруд, заплатив "Запоріжсталь" 3 мільярди гривень. І наша чиста нечиста прокуратура

…ми, Україна, йдемо вперед, робимо все, щоб ми стали інвестиційно проектні, робимо те, щоб будівельники, які чесно працюють, могли чесно працювати, а надавати баригам по рукам, чи ми, дегенерати, зупиняємося тут. Сьогодні Верховна Рада покаже, хто є народним хто є народним депутатом, який хоче розвитку країни, а хто хоче по-старому тирити по карманах. Сьогодні це голосування покаже. Дякую. Я все сказав, пане Голово. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, прошу провести запис: два – за, два – проти. Зараз запишетесь – і виступите від фракцій. Дякую. Дякую. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я хочу привернути увагу до деяких цифр. Саме ці кошти, які йдуть як пайова участь, йдуть безпосередньо в грошовій формі. Це я хочу спростувати те, що говорять, що хтось тирить.

бюджету розвитку. Так що ми з вами хочемо позбавити ще цих коштів? Я вчора вам говорив про те, що ми навіть сильно перевантажили бюджети місцевих рад, віддавши їм повноваження державні, які по суті за домовленістю тоді були покладені на державу, коли міста обласного значення і обласні центри мали 75 відсотків ПДФО, з ними заключили такий договір, що ми будемо мати, ви будете мати 60, але державні функції медичні, комунальні, освітні будуть іти з державного бюджету. Шановні колеги, це несвоєчасний законопроект, я розумію європейську практику, але повірте, давайте думати перш за все за розвиток. Хай громади відбудуються, хай громади побудують собі дороги, асфальтове покриття, а потім ми з вами будемо повертатися до тих речей, які сьогодні в в європейській практиці трактуються по-іншому. І наостанок скажу вам таку річ. Коли ми з вами забрали податок, акцизний податок, ви знаєте, з автозаправочних станцій, сьогодні він починає повертатися роздрібний акциз, оптовий акциз, точніше. Сьогодні він повертається. Так ось потелефонуйте в свої громади, якщо ви туди не приїжджаєте, в багатьох громадах повертається тільки 20 відсотків від того, що було в минулому році. Колеги, схаменіться дайте громадам розвиватись, а цей закон є неприпустимим. Дякую.

цей податок в бюджеті розвитку. От цифра, яку збирається в цілому по країні, складає 1 мільярд 340 мільйонів гривень. Тобто та цифра відносно велика, але половина цих грошей збирається в місті Києві, знову ж таки в порівнянні з 32 мільярдним бюджетом це відносно цифра не велика. Шановні колеги, ми проводимо в комітеті багато круглих столів за участю наших міжнародних партнерів і однозначний висновок, і будівельників, і представників органів місцевого самоврядування, що це є додаткове фіскальне навантаження на будівництво. Пайова участь – це додаткове фіскальне навантаження на будівельників. У органів місцевого самоврядування є безліч можливостей компенсувати умовні втрати. Хоча я, знову ж таки, хочу сказати, що вони відносно невеликі. Це і податок на нерухомість, це і проведення, наприклад, прямих інвестиційних конкурсів, де можна закладати кошти на фінансування і будівництво соціальної, транспортної, інженерної інфраструктури. Знову ж таки, це один з тих законів, який дасть можливість значно збільшити інвестиційну привабливість нашої держави, значно покращити місце України в рейтингу "doing business". А це, знову ж таки, нагадаю, один пункт, це десятки, сотні мільйонів додаткових інвестицій. Це і створення нових робочих місць. Це, знову ж таки, ми повертаємося до місцевих податків, податок на доходи фізичних осіб, збільшення інвестицій і інші позитивні речі. Шановні колеги! Я пропоную, цей закон, може, підтримати в першому читанні? Для того, щоб ми в комітеті могли доопрацювати до другого читання, враховувати пропозиції в тому числі і органів місцевого самоврядування. Повірте мені, можна знайти і ми обов'язково знайдемо додаткові можливості для того, щоб ці умовні, я знову ж таки, повторюю, умовні втрати компенсувати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від "Самопомочі" Маркевич. Включіть мікрофон, будь ласка. Ярослав Володимирович. 17:48:39 МАРКЕВИЧ Я.В. Прошу передати слово пані Бабак. Шановні народні депутати! В минулому році органи місцевого самоврядування зібрали 1 мільярд 400 мільйонів з податку на нерухомість. Ми фактично ввели цей податок для того, щоб міста могли розвиватись. І ви почули щойно цифру від нашого колеги, що мільярд 350 мільйонів. Це те, що становить пайова участь. Фактично ми подвійно обліковуємо і людей, які сьогодні самостійно фінансують собі нове житло. Друзі, людина, яка купує квартиру в центрі Києва, старі які, будь-якого міста, в центрі, вона вже має всю інфраструктуру. І все прекрасно, і садки стоять, і інженерна інфраструктура є. Чому сьогодні людина в новому будівництві повинна будувати нові інженерні мережі і садки, і так далі, якщо для цього вона ще заплатила податок на нерухомість після створення цього об'єкта, який буде генерувати громаді надходження по цьому податку. Шановні колеги, дійсно, можна завжди казати, що щось не на часі. Але треба змінювати підходи, якщо вводимо нові податки, то десь ми мусимо людям давати нові стимули для розвитку і не оббирати їх такими речами як додатковий внесок як пайова участь. Тому, у нашій фракції розділились думки, але моя позиція – підтримати однозначно у першому читанні. Дякую. Ігор Шурма. "Опозиційний блок". При обговоренні цього запитання ми сьогодні почули абсолютно нову тверезу точку зору стосовно того, що відбувається в Україні. З одного боку, ми говоримо про податковий тиск на ті підприємства, які сьогодні здатні сплачувати податки, і ніби їх вкладають у розвиток міста. Але подивіться, що зараз відбувається. Було озвучене таке підприємство металургійний комбінат як "Запоріжсталь". На сьогоднішній день цей комбінат потерпає від блокади і він як один з найбільших наповнювачів бюджету сьогодні замість того, щоб приносити користь, давати роботу десяткам тисяч людей, може мати проблему із виплатою заробітної плати, із виготовленням своєї продукції. Але сьогодні не у тому, сьогодні навіть політичні опоненти визначають, що ця структура, яка на сьогоднішній день працює і там працюють десятки тисяч людей, вкладає 300 мільйонів гривень в очисні споруди. Це екологія. Тоді питається: чому політичні опоненти проводять проти цього під заводом мітинги? Сьогодні ставиться питання проведення нової доменної печі, це є очисні фактично споруди, екологія. Чому тоді проводиться пропаганда і напади на це підприємство у зв'язку з тим, що не модернізуються Сьогодні це підприємство вкладає мільярди гривень власних прибутків для того, щоб повітря і екологія була чистіша. Я дякую політичним опонентам, які сьогодні з трибуни зауважили про вклад цього підприємства в розвиток міста і в екологію в Україні. І вони на сьогоднішній день є одним стовпом української економіки. Дякую. Колеги, зараз дам слово. Колеги, увага! До мене ще, я говорив до обіду, звернулась величезна кількість депутатів теж з вимогою, щоб ми розглянули 5240. Величезна кількість депутатів, так? Якщо після цього, колеги. Тому я прошу максимально обмежити зараз обговорення, якщо буде підтримка, я після цього поставлю, так? Васюник Ігор. хвилина. Яценко, одна хвилина і переходимо до прийняття рішення. Прошу заходити в зал і займати робочі місця. Шановні колеги, ну, цей закон направлений ще на те, щоб збагатити ці будівельні компанії. І фактично ви всі знаєте, що сьогодні місцеві бюджети змушені сплачувати від зарплати 3200 для бюджетників так само і інші видатки, які до цього не були в них. Тому, на мою думку, ні в якому разі не можна голосувати за цей закон і він на коліна поставить всі населені пункти і обласні центри, і маленькі містечка. Особисто я буду голосувати проти і закликаю всіх це зробити, хто любить своє місто, Дякую, колеги. Зараз відбудеться вже голосування, і я прошу зайти в зал, зайняти робочі місця. Колеги, будь ласка, заходіть.

Це вже третій законопроект сьогодні, яким пропонують полегшити життя забудовникам, життя забудовникам, які мають рентабельність до 100 відсотків, а іноді навіть до 120-130 відсотків доходів від рентабельності. От, що пропонує сьогодні будівельна мафія в цій сесійній залі. Я закликаю всіх мажоритарників, я закликаю всі опозиційні фракції так звані за це не голосувати. Це зменшить надходження до місцевих бюджетів, і це подовжує будівельну вакханалію у великих містах. Будь ласка, віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Включіть мікрофон. 17:54:36 ЗУБКО Г.Г. Шановні колеги, я хотів би звернутися до всіх, хто сьогодні підтримує просту українську родину, яка сплачує за квадратні метри, яка сплачує за будівництво інвестиційних об'єктів і яка сплачує цей корупційний податок. Чому? Тому що після бюджетної децентралізації сьогодні місцеві бюджети закладають 175 мільярді гривень в свій розвиток. І коли ми кажемо про те, що ця пайова участь, яка є непрозорою, яка дає одним зелене світло, а інших заставляє ходити по кабінетам і домовлятися, ми кажемо про те, що це також сплачує безпосередньо українська родина, яка сьогодні хоче отримати або придбати житло. І я хотів би всіх закликати і подивитися це на точці зору, не з місцевого самоврядування, яким сьогодні по бюджетній децентралізації передали і додаткові повноваження, і додаткові кошти, а хто саме сплачує ці кошти, які є в пайовій участі. Ніде в світі нема сьогодні такої непрозорої ситуації, коли кожен вимушений домовлятися включати і інженерні мережі, і інші речі, які не стосуються Прошу додати хвилину. Завершіть, будь ласка, пане Геннадій. ЗУБКО Г.Г. …які не стосуються безпосередньо будівництва. І я би хотів би сказати ще раз, сьогодні потрібно подивитися трошки в минуле, коли раніше вводився, ця пайова участь, тоді в бюджетах взагалі нічого не було, все отримувалось з державного бюджету, через державні субвенції, мери ходили з протягнутою рукою. Тільки за останній рік додатково до місцевих бюджетів, крім податку на нерухомість, надійшло 50 мільярдів плюс для того, щоб розвиватися. Скільки ми можемо наших громадян обкладати цими податками? Будь ласка, зробіть крок назустріч цивілізованому підходу поліпшення будівельної галузі. Дякую. Дякую, колеги. Отже, прошу, колеги, зайти в зал, ми завершили обговорення, ми переходимо до прийняття рішення. Колеги, шановні народні депутати, я прошу зайти в зал і приготуватись до прийняття рішення.

колеги. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо скасування пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту) (номер 3610).

і прошу підтримати проект закону 3610 за основу, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати 3610 за основу. Хвилинку, ще не ставте, зараз. Отже, прошу 3610 за основу, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу проголосувати.

колеги, на повторне в комітет, в комітет на доопрацювання. Я ставлю наступну пропозицію, яка передбачена Регламентом, направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Отже, колеги, я ставлю проект закону 3610 в комітет на повторне перше читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати

І остання пропозиція, повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання, колеги. Отже, я ставлю на голосування проект Закону 3610 пропозицію повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання, щоб ми не втратили законопроект, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-172 Рішення не прийняте. Немає голосів, колеги, на жаль, час проведення засідання вичерпаний. Я хочу повідомити, що завтра о 12:30 відбудеться урочисте засідання Верховної Ради України, завтра минає рівно 100 років від створення Центральної Ради, 100 років Української національної революції, 100 років тому. Я дуже прошу всіх колег завтра прибути на урочисте засідання. Ми зранку пройдемо "годину запитань до Уряду", зачитування запитів, виступи депутатів, а з 12:30 до 14:00 – урочисте засідання. Запрошені визначні люди, історики, які будуть доповідати, і я прошу всіх прибути на засідання засідання завтра о 12:30 і о 10 годині на пленарне засідання Верховної Ради України. Для оголошення інформації надається Ірині Геращенко, Шановні колеги, я звертаюсь до тих народних депутатів, чиєю власністю є ось ці оголошення, що висять на трибуні зараз Верховної Ради. Ми тут всі з вами тимчасові, а приміщення Верховної Ради, знаєте, треба до нього мати повагу. Я прошу цих депутатів, власників, забрати ці плакати і не використовувати трибуну Верховної Ради як дошку власних оголошень. Будь ласка, тим більше це важливо зараз перед завтрашнім урочистим засіданням. І давайте вчитися європейських інституцій, де жоден народний депутат не дозволяє собі так ставитися до приміщення Прошу забрати. Якщо це не відбудеться, я прошу секретаріат Верховної Ради України, Апарат, зняти, будь ласка, і передати на зберігання в комітет спікера або Першого заступника Голови Верховної Ради. Дякую. 18:01:42 ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хочу підтримати цю позицію. Агітаційні плакати не мають бути на трибуні Верховної Ради України, а тим більше, коли урочисте засідання. Тому прошу авторів плакату його зараз згорнути завтра перед урочистим засіданням, якщо цього не зроблять автори, це, власне, доведеться зробити Апарату Верховної Ради України. Колеги, дякую за роботу сьогоднішню. Це був важкий день, важкі відповідальні рішення. Завтра о 10 годині прошу всіх для продовження нашої роботи, завтра "година запитань до Уряду". На цьому вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра о 10 годині ранку в залі всіх чекаю для продовження нашої роботи. Дякую і до побачення. Дякую